vezanim za rad. Ovim prijedlogom zakona potvrđuje se instrument za izmjenu i dopunu statuta Međunarodne organizacije rada, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. broj 75. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjedbe hitnog postupka kod donošenja ovoga zakona. Prijedlog akta primili ste u pretince sukladno članku 159. Poslovnika.

Ne. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite.

Molio bih prije toga jednu obavijest dok smo u ovom broju. Poštovane zastupnice i zastupnici pozivnice za Dan Hrvatskog sabora, petak 30. svibnja 2008. godine nalaze se u vašim pretincima, u zastupničkim informacijskom centru te vas molimo da ih podignete i o nazočnosti obavijestite protokol Hrvatskog sabora. Isto tako u spomenutim pretincima nalaze se i pozivnice dostavljene od strane Ministarstva obrane Republike Hrvatske za obilježavanje Dana oružanih snaga Republike Hrvatske. Za nazočnost Dan oružanih snaga Republike Hrvatske potrebne su akreditacije koje je potrebno podignuti u protokolu Hrvatskoga sabora, soba 134.

i da je faktički Međunarodna organizacija rada specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda čiji smo članovi od 22. svibnja 1992. godine. A cilj Međunarodne organizacije rada je promovirati socijalnu pravdu i međunarodno priznata ljudska i radnička prava. Međunarodna organizacija rada formulira međunarodne standarde rada u obliku konvencija i preporuka koje postavljaju minimalne standarde radnog prava, slobodu udruživanja, pravo na organiziranje, kolektivno pregovaranje, ukidanje prisilnog rada i jednake šanse i tretman. Opća konferencija rada odnosno opća skupština predstavnika država članica koja je sastavljena od dva predstavnika Vlade, jednog predstavnika poslodavaca i jednog predstavnika Sindikata usvojila je na zasjedanju u Ženevi u lipnju 1997. 1997. godine instrument za izmjenu i dopunu Statuta Međunarodne organizacije rada tj. članka 19. kojim se uređuje postupak usvajanja konvencija i preporuka i obveze članica nakon usvajanja. Usvojenim instrumentom ukidaju se pravni učinci Konvencije prema državama članicama koji su proglašeni zastarjelima. Prestaje obveza države članice da izvješćuje Upravno vijeće Međunarodne organizacije rada o primjeni Konvencije. Prestaje mogućnost žalbenog postupka radi neispunjavanja obveza iz Konvencije. I prestaje obveza objavljivanja teksta Konvencije. Ipak članice Međunarodne organizacije rada se prema izmjenama i dopunama Statuta obvezuju da će najkasnije u roku 18 mjeseci po zatvaranju zasjedanja konferencije primijeniti konvenciju ili obavješćivati glavnog ravnatelja Međunarodne organizacije rada o mjerama koje poduzima članica. Kako bi instrument za izmjenu i dopunu Statuta Međunarodne organizacije rada stupio na snagu mora biti prihvaćen od 2/3 država država članica Međunarodne organizacije rada, tj. od ukupno 181 članice mora prihvatiti tu konvenciju 121 država članica od kojih 5 mora biti od velikog industrijskog značenja. Do sada, znači do 29. veljače ove godine prihvatile su ga ukupno 104 države članice uključujući 6 od velikog industrijskog značaja, pa za njegovo stupanje na snagu nedostaje potvrđivanje ili prihvat još 17 država članica. Republika Hrvatska kao članica smatra da treba ukinuti sve pravne učinke konvencije koji se smatraju zastarjelim međunarodnim radnim standardima. Zbog toga, Klub Hrvatske demokratske zajednice predlaže da Hrvatski sabor podrži ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju instrumenata za izmjenu i dopunu Međunarodne organizacije rada. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Kolegice i kolege, naravno i klub Socijal-demokratske partije će podržati potvrđivanje ovoga instrumenta i to iz jednog jednostavnog razloga što je riječ o organizaciji koja bilježi mislim iduće godine 90 godišnjicu svojega postojanja i koja je u tijeku gotovo tog cijeloga stoljeća donijela desetine, stotine pa i tisuće različitih preporuka, konvencija i rezolucija i sasvim sigurno da je dobar dio njih uspio izdržati vremensku probu. Ali i mnogi veliki dio tih konvencija i to čak štoviše ubrzano gubi na svojoj aktualnosti, na svojoj relevantnosti. Zato je smisleno i opravdano ILO, dakle Međunarodnoj organizaciji rada kao jedinom tripartitnom tijelu svjetske organizacije dati tu mogućnost da se sam da tako kažem korigira na svojim godišnjim skupštinama koje se održavaju koliko koliko se sjećam u lipnju mjesecu svake godine. Dakle, podrška tome. Što je još važniji razlog za promjene ili prihvaćanje svih onih instrumenata i oblika koji će pomoći da se Međunarodna organizacija rada što je moguće više osposobi za odgovornost koja proizlazi iz njezine misije. Međunarodna organizacija rada je dakle jedina institucija međunarodnoga karaktera koja integrira, povezuje i zastupa onaj dio svjetske populacije koji se ne povezuje ili ne umrežuje po naravi stvari. Riječ je o onoj drugoj strani unutar sukoba rada i kapitala. I ukoliko je savršeno jasno da su protekla dva desetljeća označila u toj borbi rada i kapitala koja traje stoljećima očigledno prevlast kapitala nad radom, traženje instrumenata i mogućnosti da se i solidarnost na čemu inzistira između ostaloga i crkva i solidarnost globalizira je čini mi se ključno imperativno pitanje naših odgovora o budućnosti društva na globalnoj svjetskoj razini u buduće. Što se to tako dramatično događa recimo u proteklih 20 godina i što ne ostavlja nikoga netaknutim. Ni mi u Hrvatskoj nismo intaktni na događanja koja se i i zbivanja koja se događaju u okruženju kao što to nije niti jedno gospodarstvo, niti jedno društvo u svijetu. Pa mi smo se evo proteklih nekoliko godina kao što se uostalom i svi drugi susreću sa dramatičnim pritiscima dviju vrsta. Jedan pritisak je da se osposobimo kao društvo, kao zemlja i kao gospodarstvo, biti konkurentnima, biti sposobnima odgovoriti na tom globalnom tržištu svega i svačega, odgovoriti na adekvatan i kvalitetan način, a s druge strane snažni pritisak da se u tom jednom globaliziranom, otvorenome, dereguliranome svjetskome procesu i sustavu pronađu nekakve niše osiguranja elementarne socijalne sigurnosti za one koji se nalaze na strani rada. I to je sva dramatika zapravo ja bih rekao suvremenosti se upravo ogleda u toj činjenici toga sukoba između rada i kapitala. Što se to dramatično događa? Ljudi koji se bave scenarijima mogućih događanja za narednih 10, 20, 30 ili 50 godina predviđaju da će upravo demografska kretanja imati jednu od presudnih uloga da se svijet rada koji smo poznavali u prošlosti, da se on temeljito izmijeni. Čitav niz tendencija, trendova koje smo obilježili u 20 stoljeću će postati irelevantni ili će otići u drugi plan. Činjenica je da se ono što se naziva demografskom tranzicijom u svijetu da će završiti kroz nekih 10 ili 20 godina čak i u onoj najnerazvijenoj zemlji Africi. Dakle, doći će sasvim sigurno do nekakvoga niveliranja, odnosno zaustavljanja svjetske populacije, rasta svjetske populacije. Doći će samim time i do potrebe za traženjem novih izvora radne snage tamo gdje gdje to sada jest moguće, ali neće biti moguće u budućnosti. Dakle, neće biti moguće nedostatak radne snage kompenzirati uvozom iz jeftinih tržišta, jeftinih zemalja itd. sa velikim populacijskim bumom i sasvim sigurno će to dovesti do velikih pomjeranja u samoj strukturi zaposlenosti od toga da će sve više žena biti zaposleno, da će se zapošljavati invalidi, invalidne osobe, starije osobe itd. Doći će i do velikih pokretanja dakle unutar onog procesa koji se sad već zbiva, dakle interkontinentalnih prelijevanja da tako kažem radne snage, ali i kapitala koji to već sada čini na taj način da je zapravo Kina postala veći problem za hrvatsku proizvodnju ali ne samo za hrvatsku, nego i za američku i za njemačku i svaku drugu, negoli organiziranje proizvodnje u Čakovcu ili ne znam Osijeku ili Sisku. Dakle, sama činjenica da u globalnim okvirima, dakle u situaciji kada je situaciji kada je kapital, kada je globalno prekoračio sve moguće granice, činjenica je da ne postoje univerzalni i jedinstveni standardi, makar postoji ILO kao međunarodna organizacija koja te standarde i na neki način postavlja i vodi računa o implementaciji tih standarda, ali stvari nisu niti izdaleka tako idilične kao što bi se to moglo učiniti iz same činjenice da postoji takva jedna organizacija. Danas svega 15%, 15% globalnoga svjetskoga stanovništva uživa blagodati onoga što nazivamo zapadnom zapadnom civilizacijom i zapadnom kulturom u smislu posjedovanja vlastitoga doma, struje, vode, kanalizacije, pitke vode itd. Stvari su u tom pogledu svake godine sve gore i gore. Dakle, ne smanjuje se razina općeg siromaštva, bijede, nejednakosti na globalnoj razini, nego na protiv, ona se produbljuje, a povećava se istovremeno ekstremno bogaćenje manjega broja ljudi i to doseže sada razmjere koji su bili prije nezamislivi. 4 najbogatija čovjeka na svijetu, 4 pojedinca raspolažu sa većim bogatstvom nego 47 najsiromašnijih država svijeta, nego što je njihov bruto društveni proizvod. 4 čovjeka na svijetu. Dakle, mogao bih vam navoditi čitav niz parametara koji idu u prilog tezi da globalizacija koja jest svojevrsna šansa i za uspostavljanje globalnih demokratskih standarda predstavlja ozbiljnu prijetnju i na globalnoj razini se moraju tražiti odgovori za za te prijetnje. Nacionalna zakonodavstva neće biti spodobna odgovoriti, dakle samostalno na te ozbiljne prijetnje izazove. Mi smo se prije desetak godina, dakle po završetku tih ratnih zbivanja, prve tranzicije koju smo imali, suočili u Hrvatskoj sa dramatičnim dilemama i dvojbama kako osigurati da se dosegnuta razina socijalnih prava, radničkih prava koja su u nekim segmentima u socijalističkim vremenima bila iznimno visoka kao i u drugim postkomunističkim državama, kako da se ta prava očuvaju na što je moguće višoj razini, a s druge strane, kako u situaciji socijalnoga dampinga i nesmiljene konkurencije u zemljama okruženja, kako da mi pronađemo nekakav balans, nekakvu ravnotežu. Postoji s jedne strane pritisak ništa se ne smije dirati, sve mora ostati kao što je bilo. I otkazni rok od 6 mjeseci i otpremnine koje će biti na razini koje su bile 10 ili 20 puta veće ili nepoznate u bilo kojoj drugoj europskoj zemlji i to se proglašavalo, dakle ako si išao na te otpremnine i na te otkazne rokove kao 2 instituta koji su reducirani, a 55 smo novih zaštitnih instituta za radnike donijeli uzima se kao nekakav veliki korak unatrag, ali je je Hrvatska morala u tom smislu regulirati u zakonodavnom smislu i postaviti sebe na najviši europski nivo, ali ne više od toga jer je to bilo kontraproduktivno. U situaciji kada smo mi bilježili, recimo prije 8 godina 500 tisuća nezaposlenih ljudi, onda je bilo pitanje prioriteta odabiranje hoćete li osigurati pravo na rad, jer uskrata toga prava je najveće kršenje radničkoga prava ili ćete čuvati formalnu razinu nekakve socijalne sigurnosti koja se nije mogla implementirati i koja se nije mogla dnevno, da na uštrb toga dosegnutoga prava. Ta dvojba postoji sada, postoji i ne samo kod nas, ona je, rekao bih opće pitanje i opća dvojba u svim drugim postkomunističkim ili posttranzicijskim zemljama. Što svjetska organizacija u tom smislu, odnosno Međunarodna organizacija rada u tom smislu može napraviti? može napraviti to da se poveća razina kontrole provedbe pojedinih instituta, pojedinih deklaracija, rezolucija i zaključaka koje donosi. To je moguće osigurati ne samo ako pojedine države i zemlje kao članice Ujedinjenih naroda prihvate obveze koje iz toga proizlaze, nego ako se bude stvarao svojevrsni međunarodni pritisak na one zemlje koje krše ta osnovna ljudska prava iz područja rada. Nema nikakvog razloga da se na svjetskoj razini ne reagira na one države koje još uvijek nesmiljeno eksploatiraju dječji rad. Prije par godina se povela ovdje, povela se rasprava o tome treba li kupovati za svjetsko prvenstvo lopte koje su proizvodila dječica od 7 ili 8 godina u Pakistanu ili, ne znam Bangladešu gdje je taj dječju rad dosegao ogromne razmjere koji su nepodnošljivi. Može se sankcionirati i nacionalna zakonodavstva, ali se može stvoriti međunarodni pritisak za ukidanje tog tipa eksploatacija. mehanizmi još uvijek nisu dovoljno razvijeni, ali ILO kao Međunarodna organizacija rada ima mogućnosti da ih razvija i da ih implementira, ali to mora postati ozbiljna obveza svake države članice i potpisnice povelje Ujedinjenih naroda. Dakle, ako se što desilo, evo jučer smo zabilježili jednu zanimljivu vijest. Po prvi puta u povijesti se stvara transkontinentalni sindikat. Britanski sindikat, ja mislim Unita da se zove i američki veliki sindikat se udružuju. To je početak stvaranja te jedne globalne mreže radničke solidarnosti koja očigledno nije stvar pase, onda ne spada samo u tejlorističko fordističko razdoblje industrijskoga rada 20. stoljeća, nego je to imperativ za neke nove oblike ugroze i ljudskih radničkih prava koja se pojavljuju na globalnom nivou. I zato svaki oblik potpore Međunarodnoj organizaciji rada i sa naše strane je dobrodošao i zato ćemo podržati ovaj instrument. Hvala. Klub HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnice. Dozvolite mi evo i da ja se pridružim u ime kluba i da zajedno sa kolegama koji su ranije naveli neke činjenice, potkrijepim također sa podsjećanjem da je Međunarodna organizacija rada specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda koja promovira socijalnu pravdu međunarodno priznata ljudska i radnička prava osnovana još 1919. godine i kao što nam je rečeno, evo iduće godine ćemo bilježiti obljetnicu. Ustvari ona je postala prva specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda 1946. godine. Kao što smo čuli oko njezinih aktivnosti, a koje se odnose na međunarodne standarde koje donose u obliku konvencija i preporuka kao i postavljanju minimalnog standarda radnog prava, ona također pruža i tehničku pomoć prilikom određenog strukovnog obrazovanja, strukovne rehabilitacije, vođenju politike zapošljavanja, određene statistike vezane uz rad kao i određenih mjera sigurnosti i zaštite na radu na što ja posebno želim ukazati ovdje na ovu zadnju posljednju mjeru, znači sigurnost i zaštitu na radu. Danas kada su naša radna mjesta, naša prava i naši uvjeti za život kao i naše zajednice uzdrmani do sada neviđenim udruživanjem korporacijske moći na globalnoj sceni, moramo ukazati na nesigurna radna mjesta koja često uzrokuju ozljede, bolesti pa i smrtna oboljenja. Zbog toga svaki instrument koji donosimo, a koji ide u cilju zaštite radnika mi u klubu HSS-a smatramo da je dobro došao. A da za to postoje određeni primjeri, ja ću vam navesti primjer radnika u poljoprivredi koji su najviše pogođeni, a imamo načelnu evidenciju koja nam govori da je negdje oko 170 tisuća smrtnih slučajeva zabilježeno godišnje na radnom mjestu po podacima Međunarodne organizacije rada. Oni koji znače hrane svijet imaju dva puta više šanse poginuti na radnom mjestu od radnika u većini drugih sektora. Radnici u proizvodnji hrane suočeni su s raznim rizicima i učestalo ih se traži da obavljaju zadatke s velikim brojem ponavljanja istih pokreta sve brže i brže što često dovodi njih u opasnost. A opet nema globalne statistike koja bi nam mogla to detaljno obraditi da bismo mogli poduzeti određene mjere i postupke koja bi nam rekla o ozljedama i smrtnim slučajevima u tom sektoru što je pokazatelj ustvari koliko se nizak stupanj važnosti pridaje zaštiti sigurnosti na radu. U brojnim zemljama povrede s trajnim teškim posljedicama nastale zbog velikog broja istih pokreta čak se i ne klasificiraju kao profesionalna bolest. Ukazujemo i na nesreće na radnom mjestu i dugotrajne bolesti u sektoru usluga. Za milijune radnika sigurni uvjeti rada ostaju i dalje neuhvatljivi kao što nam je i prije stotinu godina kada smo se tek počeli mobilizirati bio nedostižan 8-satni radni dan. Smrtni slučajevi, ozljede i nezgode mogu se izbjeći, oni nastaju i zbog kriminala, a ne samo zbog nesretnih slučajeva kada pohlepa postane važnija od osnovnih ljudskih prava. Znamo raditi sigurno, znamo koji su strojevi opasni i koje se mjere trebaju poduzeti da se njima može upravljati na siguran način. Znamo koje kemikalije mogu imati fatalne posljedice, znamo koliki je odmor potreban da se izbjegne umor na radnom mjestu i znamo ergonomske standarde koji su potrebni da se izbjegnu nezgode na radnom mjestu. Također znamo što se događa kada se zanemaruje radnika, kada se poslovi daju pod najam, a poslodavcima je zakonom omogućeno da se odreknu određene odgovornosti za fizičko blagostanje ljudi koje oni zapošljavaju. izmjenu i dopunu Statuta Međunarodne organizacije rada ovlašćuje Opću konferenciju Međunarodne organizacije rada da kao tripartititno vrhovno i zakonodavno tijelo u postupku restriktivnijem od postupka usvajanja konvencije ukine sve pravne učinke konvencija prema država članicama proglašavajući konvenciju zastarjelom jer je izgubila svoju svrhu ili više ne doprinosi značajnom ostvarenju ciljeva međunarodne organizacije rada. Instrument još nije stupio na snagu jer ga je do 29. veljače 2008. potvrdilo i prihvatilo ukupno 104 države članice što znači da nedostaju potvrde ili prihvaćanja još 17 država članica. Stupanjem na snagu instrumenta osigurati će se pravni temelj za postupanje opće konferencije predstavnika država članica međunarodne organizacije rada koji može ukinuti sve pravne učinke učinke konvencija koje smatra zastarjelim međunarodnim radnim standardima, a što predlagatelj smatra da je u interesu Republike Hrvatske. S obzirom da će prestati obaveza izvješćivanja o primjeni takve konvencije kao i mogućnost pokretanja žalbenog postupka protiv Republike Hrvatske zbog nepoštivanja odredbi takve konvencije. Hrvatska se time aktivno uključuje u modernizaciju međunarodnih radnih standarda koje implementira u svoje nacionalno zakonodavstvo i zbog toga je to temeljni razlog što će klub HSS-a podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepa.

Ovaj zakon doista u Parlamentu treba podržati jer se naprosto radi i o tome da u Međunarodnoj organizaciji rada su očito uočili da kao i u Europskoj zajednici, odnosno Uniji treba čistiti i ukidati ili stavljati van snage propise koji su donijeti a vrijeme ih je pregazilo ili su u međuvremenu zamijenjeni novim konvencijama ili preporukama. Želim vjerovati da nakon Hrvatske će još 16 država ratificirati ove izmjene statuta kako bi one mogle stupiti na snagu. da se objavljuju u "Narodnim novinama", a i stupanjem na snagu naknadno kada se za to steknu uvjeti po Zakonu o sklapanju međunarodnih ugovora, ja bih prisutnost gospođe državne tajnice iskoristio na jedno upozorenje i molbu. Naime, Hrvatska je najveći dio konvencija Međunarodne organizacije rada preuzela 1991. godine. Pregledavanjem tih konvencija koje smo tada preuzeli u pravni sustav Republike Hrvatske došao sam do zaključka ili pobrojao nekoliko po meni značajnih konvencija koje nikada nisu objavljene u "Narodnim novinama", međunarodni ugovori, a čine pravni dio sustava Republike Hrvatske. Pa bi vas ljubazno zamolio da provjerite da li su moji podaci točni i učinite napore da se te konvencije konačno objave u "Narodnim novinama" na hrvatskom jeziku jer dio tih konvencija još uvijek nije nikad objavljen na hrvatskom jeziku. Tako primjerice, Konvencija br. 24., posljednja i jedina objava koju sam našao su bile Službene novine Kraljevine Jugoslavije iz 1930. br.44. Konvencija br. 90., 119., 121. i 136., ovo posebice br. 136 apostrofiram jer se radi o konvenciji koja govori o profesionalnim rizicima za radnike koji rade s kancerogenim supstancijama. Objavljene su u službenim glasilima nekadašnje države kada se zvala još FNRJ, u vremenu između 1957. i 1977. Međutim, konvencija br. 143. koja govori o radnicima migrantima, 148. zaštita radnika od profesionalnih rizika uzrokovanih zagađenjem zraka, buke i vibracije, prestanak odnosa, radnog odnosa na inicijativu poslodavca, također nisu objavljene prema mojim podacima dosad. Koje 158 nismo stranka, to me još više žalosti. Oprostite. Dakle i preporuka 172., to se nadam da jesmo stranka, o sigurnosti i upotrebi azbesta. Dakle također nije objavljena u "Narodnim novinama". Pa bi vas dakle zbog mogućih nesporazuma, prijevoda ili bilo čega molio, nadam se da to nije preveliki trošak za državu da se ove konvencije objave, kao i ostale koje smo stranka u "Narodnim novinama". A s obzirom da zaista za 158. nisam znao da nismo stranka, potrudit ću se predložiti da budemo stranka, da ratificiramo i tu konvenciju, mada znam da će Vlada ponovno kao i dio sindikata biti protiv, kao što se bili protiv i ratifikacije Konvencije o poticanju na kolektivne pregovore, da bi danas to koristili kao argument da neka pitanja donašamo i reguliramo zakonima, a ne kroz kolektivne ugovore. Dakle, to je moj apel da konvencije te Međunarodne organizacije rada u koju se svi kunemo da je dobrodošla, da nam treba i da slavimo 90. godišnjicu jednog osnutka, njene najvažnije akte ipak objavimo u svojim službenim glasilima, a ne koristiti dokumente bivših ex država čiju smo povijest nekada dijelili. Hvala lijepa. Izvolite. **Vrdoljak, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Međunarodna organizacija rada je specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda koja promovira socijalnu pravdu i međunarodno priznata ljudska i radnička prava. Međunarodna organizacija rada formulira međunarodne standarde rada u obliku konvencija i preporuka koje predstavljaju minimalne standarde radnog prava, kao što su npr. sloboda udruživanja, pravo na organiziranje, kolektivno pregovaranje, ukidanje prisilnog rada, jednake šanse i jednaki tretman i druge standarde kojima se reguliraju uvjeti u cijelom rasponu pitanja vezanim za rad. Ovim prijedlogom zakona potvrđuje se instrument za izmjenu i dopunu statuta Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske čime se stvaraju pretpostavke za njegovo stupanje na snagu, kao i uvjeti za izravno primjenjivanje na međunarodne obveze Republike Hrvatske koje proizlaze iz članstva u Međunarodnoj organizaciji rada. Stupanjem na snagu ovog instrumenta za izmjenu i dopunu statuta osigurat će se pravni temelj za postupanje opće konferencije predstavnika država članica Međunarodne organizacije rada kojim može ukinuti sve pravne učinke konvencija koje smatra zastarjelim međunarodnim radnim standardima, a što smatramo da je u interesu Republike Hrvatske kao članice s obzirom da će prestati obveza izvještavanja o primjeni takve konvencije kao i mogućnosti pokretanja žalbenog postupka protiv Republike Hrvatske radi nepoštivanja odredbi takve konvencije. Naime, suradnja s Međunarodnom organizacijom rada je kontinuirani proces izvršavanja međunarodnih obveza koje je Republika Hrvatska preuzela članstvom i u kojem ima aktivnu ulogu, te izvršenje ovog zakona ne iziskuje osiguranje dodatnih sredstava u državnom proračunu. Ocjenjuje se da postoji interes Republike Hrvatske kao članice Međunarodne organizacije rada za stvaranje pretpostavki potrebnih za stupanje na snagu instrumenta za izmjenu i dopunu statuta Međunarodne organizacije rada. Nakon dovoljnog broja potvrđivanja, čime Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u modernizaciji međunarodnih radnih standarda koje implementira u nacionalno zakonodavstvo. Zbog važnosti ove organizacije, te zbog toga što je i Hrvatska dio ove organizacije, podržat ću ovaj prijedloga zakona. Hvala lijepo. 27. u 14,45 sati u dvorani "Stjepana Radića" 133/1, predsjednik Odbora Dragan Kovačević. Gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Republika Hrvatska je članica Međunarodne organizacije rada od 1992. godine kada je obavijestila Generalnog direktora Međunarodnog ureda rada o formalnom prihvaćanju obveza koje proizlaze iz Statuta Međunarodne organizacije rada. Država članice sukladno odredbama statuta obvezne su mjerodavnoj vlasti podnositi konvencije i preporuke koje je usvojila Opća konferencija rada u cilju njihovog potvrđivanja, odnosno poduzimanja mjera potrebnih za njihovu primjenu, te izvješćivati o provedbi tih akata u razdobljima koje je odredilo Upravno vijeće Međunarodne organizacije rada. Statut međunarodne organizacije rada je, osim postupaka izvješćivanja, predvidio i mogućnost pokretanja žalbenog postupka protiv države članice koja ne ispunjava obveze iz konvencije, a kao oblik nadzora nad primjenom konvencija i preporuka. Opća konferencija usvojila je instrument za izmjenu i dopunu statuta, odnosno izmjenu i dopunu članka 19. statuta kojim se uređuje postupak usvajanja konvencije i preporuka kao i obveze država članica nakon usvajanja. Instrument o izmjeni i dopuni statuta ovlašćuje Opću konferenciju Međunarodne organizacije rada da ukine sve pravne učinke konvencija u odnosu na države članice proglašavajući konvenciju zastarjelom jer je izgubila svoju vrhu ili više ne doprinosi ostvarivanju ciljeva Međunarodne organizacije rada. Ako je konvencija proglašena zastarjelom ili kada su ukinuti svi pravni učinci konvencije u odnosu na države članice prema Međunarodnoj organizaciji rada to znači da prestaju obveze države članice da izvješćuje o primjeni konvencije, zatim prestaje mogućnost žalbenog postupka radi neispunjavanja obveza iz konvencije a prestaje i obveza objavljivanja konvencije. Da bi instrument stupio na snagu potrebno je da ga prihvati 121 država članica od ukupno 181 odnosno to je dvije trećine država članica Međunarodne organizacije rada. Do kraja veljače ove godine instrument su prihvatile ukupno 104 zemlje članice a među njima je i 6 zemalja članica od velikog industrijskog značaja te je za stupanje instrument a na snagu potrebno potvrđivanje još 17 država članica. Donošenje ovog zakona za Republiku Hrvatsku je izuzetno značajno jer se njime omogućava da odredbe statuta Međunarodne organizacije rada postanu dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske te se tako stvaraju pretpostavke za njegovo stupanje na snagu kao i uvjeti za izravno primjenjivanje na međunarodne obveze Republike Hrvatske koje proizlaze iz članstva u Međunarodnoj organizaciji rada. Ono što je izuzetno značajno a to je da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu jer je suradnja sa Međunarodnom organizacijom rada jedan kontinuirani proces izvršavanja međunarodnih obveza koje proizlaze i koje je država Hrvatska preuzela članstvom u kojem ima aktivnu ulogu. Donošenjem ovog zakona Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u modernizaciji međunarodnih radnih standarda koje primjenjuje na nacionalno zakonodavstvo. Zbog svega ovdje navedenog ja osobno podržavam donošenje ovog zakona. Hvala.